Zamjenice uvodno, izvolite. Mikrofon samo uključite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Potreba za donošenjem Zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba proizlazi iz obveza Republike Hrvatske sukladno međunarodnim i nacionalnim dokumentima. Također potreba za uređenjem pitanja koja su predmet ovog zakona kontinuirano je iskazivana na stručnim i znanstvenim skupovima vezanim uz fenomenologiju oštećenja sluha. Ovim zakonom propisati će se pravo gluhih i gluhoslijepih osoba te drugih osoba sa komunikacijskim teškoćama kod kojih je zbog funkcionalnih oštećenja komunikacija govorom otežana ili ne postoji na korištenje, informiranje i obrazovanje na hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije koji odgovaraju njihovim individualnim potrebama a u svrhu izjednačavanja mogućnosti pristupa socijalnom, ekonomskom i kulturnom okruženju te omogućavanju ravnopravnog ostvarivanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda. Korisnici prema ovom zakonu imati će pravo koristiti sve oblike sustava komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba odnosno sve oblike podrške u vidu stručnog, komunikacijskog posrednika u svim životnim situacijama i pred tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama sa javnim ovlastima u svim situacijama kada bi gluhoća i sljepoća bile prepreke za izjednačavanje mogućnosti djelovanja i ostvarivanja prava. Ovaj zakon će osigurati pravo na korištenje odgovarajućeg oblika podrške gluhim i gluhoslijepim osobama te drugim osobama sa komunikacijskim teškoćama kod kojih je zbog funkcionalnih oštećenja komunikacija govorom otežana ili ne postoji. Uskladiti oblik podrške u komunikaciji s individualnim potrebama korisnika, priznati hrvatski znakovni jezik kao izvorni jezik zajednice gluhih i gluhoslijepih osoba poštujući jezik i kulturu gluhih. Odrediti i definirati sustave komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba i drugih osoba sa komunikacijskim teškoćama, dakle hrvatski znakovni jezik i ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku. Gluhim i gluhoslijepim osobama te drugim osobama sa komunikacijskim teškoćama kod kojih je zbog funkcionalnih oštećenja komunikacija govorom otežana ili ne postoji omogućiti pristup socijalnom, ekonomskom i kulturnom okruženju. Omogućiti korisnicima prema ovom zakonu obrazovanje, pristup informacijama i komunikaciji u svrhu ravnopravnog ostvarivanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda koje konzumiraju i osobe bez oštećenja sluha i vida. Radnu skupinu za izradu nacrta prijedloga zakona su pored predstavnika Ministarstva socijalne politike i mladih činili i predstavnici edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu te predstavnici organizacija civilnog društva. Ministarstvo je provelo dva javna savjetovanja sa javnošću i zainteresiranom javnošću povodom izrade ovoga nacrta prijedloga zakona. Na oba okrugla stola tom prigodom sudionici su iskazali veliko zadovoljstvo ovim zakonskim prijedlogom. Predstavnici gluhih osoba naglasili su značaj zakona budući da je znakovni jezik do sada bio prepoznat ali ne i priznat u Republici Hrvatskoj te naglasili da su u prijedlogu zakona navedeni svi oblici komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba za razliku od većine zemalja koji u zakonskoj regulativi prepoznaju samo znakovni jezik kao oblik komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske obzirom da se ovim zakonom ne osigurava financiranje usluge nego samo jamči pravo na korištenje sustava komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj no financiranje smo riješili na drugačiji način. Naime kako bi se gluhim i gluhoslijepim osobama omogućilo aktivno sudjelovanje u životu zajednice od 2008. godine započelo se sa osiguravanjem usluge tumača prevoditelja znakovnog jezika kroz projekte u suradnji sa udrugama gluhih i gluhoslijepih osoba. Od 2012. godine intenzivno se povećao broj osiguranih pružatelja te usluge te je od 2013. usluga osigurana kroz trogodišnje programe, znači financiranje kroz natječaje, zapošljavanjem 52 tumača prevoditelja u suradnji sa 27 udruga gluhih i gluhoslijepih osoba na području cijele Republike Hrvatske za što su osigurana sredstva iz dijela prihoda od igara na sreću u iznosu nešto većem od 3,5 milijuna kuna godišnje. Mogućnost širenja ove usluge udrugama gluhih i gluhoslijepih osigurana je kroz natječaj za širenje mreže usluga u zajednici u 2014. godini te će se naravno osiguravati i nadalje. Hvala lijepa. Hvala i vama. Imamo prijavljene dvije replike. Đurđica Sumrak, izvolite.

Dodir i Društvo stručnih komunikacijskih prevoditelja međutim, nažalost danas oni nisu ovdje ali da i nisu došli ovo je tema koja zaista možemo reći zanima pa najmanje 12 tisuća ljudi odnosno kojima će ovaj zakon puno pomoći a da ne govorimo o obitelji. Zanima me zbog čega danas nije se moglo organizirati u medijima prijenos znači znakovnim hrvatskim jezikom. Hvala. Odgovor, izvolite zamjenice ministrice. bili cijelo vrijeme članovi radne skupine koji su radili na ovom zakonu. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. I još jedna replika, Nada Murganić izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana zamjenice evo moja replika će isto ići na tragu ove prethodne, a vezana je za onu rečenicu koju ste vi doduše u nastavku izlaganja, poslije kad sam ja digla poziv za repliku i obrazloženi, a vezano je za sredstva koja nisu osigurana u državnom proračunu za provođenje ovog Ja želim odmah naglasiti da ne mislim ovo izraziti u obliku kritike nego možda jednog poticaja s obzirom da je činjenica i da je među udrugama, dakle među i zainteresiranom javnošću i među stručnom zainteresiranom javnošću ovaj zakon zaista pozdravljen i vrlo je značajan napredak u komunikaciji i u integraciji osoba sa tim poteškoćama općenito u svakodnevni život. Ali bez obzira što ste naveli da postoje različiti natječaji i načini edukacija mislim da ne bi ostao to zakon kao mrtvo slovo na papiru je i s obzirom na ministarstvo jer ono je ipak najnadležnije, se povede više računa da zaista se educiraju ti prevoditelji jer to nisu prevoditelji. Vi isto tako znate koji samo se znaju služiti znakovnim jezikom, da je to jedan poseban jezik, posebna kultura i poseban svijet, da 52 prevoditelja zaista neće biti dovoljno. Da li će oni biti samo tim osobama u službi tamo gdje je neophodno prevođenje, mislim da za potpunu socijalizaciju trebaju biti uključeni svagdje, u školama i u vrtićima pa i ovaj medijski svijet svakako treba biti popraćen sa pravim educiranim prevoditeljima. Hvala. Odgovor na repliku, izvolite zamjenice. znači o programskom financiranju osiguran određeni kontinuitet. Što se tiče potpore u osnovnoškolskom, odnosno u školskom obrazovanju ulaze komunikatori kroz Pravilnik o o pomoćnicima u nastavi tako da je i u tom smislu osigurano. A što se tiče broja komunikatora znači prevoditelja, možemo reći da smo napravili doista značajan skok sa 52 trenutno educirana koji su na dispoziciji u odnosu na nekoliko godina ranije.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice Sporiš sa svojom suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Odmah da kažem na početku, naš klub će podržati ovaj zakon, međutim ja isto imam neka pitanja. Ovo što je kolegica Sumrak maloprije pitala ja sam to drugačije shvatio. Meni bi bilo danas logično da ovdje mi imamo tumača ili prevoditelja kad se govori o ovom zakonu. Sasvim je logično i to ne trebaju osiguravat mediji nego to treba Hrvatski sabor kad se govori o tom …. To već vidi se kakav je naš pristup toj problematici. Bojim se da ovaj zakon, svaki zakon u kojem se nešto mijenja, ovdje se mijenja, koliko god kažete da se financiranje usluga tumača provodi na drugi način, nešto košta i svugdje gdje piše da ništa ne košta za taj zakon, provedbu tog zakona nisu sredstva, to znači da je to čista obmana javnosti. Bilo bi mi logično da kad se tiče ova problematika da to bude ujedinjeno u jednome zakonu, imaju ionako velikih problema u komunikaciji sa društvom da imaju barem zakone koji se njih tiču na jednom mjestu. Kad sam čitao ovaj zakon, on je sasvim logičan, on je human, međutim što to znači provedba tog zakona. To vam je isto kao da donosimo Zakon o uporabi talijanskog jezika i da kažemo da su na raspolaganju talijanski prevoditelji ali ne kažemo gdje su ti. Maloprije je kolegica Murganić govorila o tome da 52 prevoditelja odnosno tumača nisu dovoljna. Što to znači kad gluha osoba kad gluha osoba ili gluhoslijepa osoba sa potrebama odlazi u općini, kada odlazi na neki šalter, kada treba komunicirati, koje su prepreke pred njom. Hoće li taj zakon ili oni zakoni prije ne omogućuju da se te prepreke savladaju, jesmo li mi društvo koje stvara više prepreka ili otklanja te prepreke. Ovaj zakon govori samo o tome da što se dozvoljava, što se dopušta, što je propisano, ali ne kao što ste vi rekli uvažena zamjenice da se reguliraju načini na koji će se to financirati drugim zakonima. Međutim, znamo da ti drugi zakoni ne osiguravaju dovoljno prava da bi ljudi koji imaju potrebe koje nemaju znači ljudi koji nisu gluhi, koji vide ne mogu ostvarivati svoja puna prava ne samo zbog toga što su siromašno društvo, nego zato što nedovoljno vodimo brigu o tim osobama. Pa prema tome, iako će naš klub podržati ovaj zakon jer nema ni jedne nelogičnosti osim onih nelogičnosti na koji će se to način osigurati, što znači to u komunikaciji sa drugim osobama je manji problem nego u komunikaciji sa državom, sa državnim tijelima. Znači, sa potrebama svakodnevnih ljudi kad odlaze rješavati neke od svojih problema. 52 tumača, sasvim sigurno da su nedovoljna, a već preskakanje prve prepreke ono što sam rekao na samom početku vidi se na koji način će se to inače raditi kad ovdje u Saboru nismo osigurali, čak se nismo ni sjetili pod navodnicima to sjetili da bi bilo sasvim ispravno, da bi bilo humano i da bismo pokazali dobru volju za rješavanjem problema da ovdje imamo tumača prevoditelja. Ja smatram da će ovo biti od moje malenkosti i ostalih članova kluba još jedno podržano mrtvo slovo na papiru. Da, dobro ste rekli. Hrvatski sabor je trebao osigurati prevoditelja. Ako ne to, onda barem je trebala podsjetiti zamjenica iz ministarstva obzirom da zna koja je tema. Još jedanput ću ponoviti da su osobe iz tih udruga danas ujutro bile ovdje. Na žalost nitko iz saborske, ovih organizacija koje se bave sa ljudima koji dolaze nisu im rekli nećete stići u prvom dijelu, nego dođite u drugi dio. A ono što sam htjela reći vezano uz sredstva i u zakonodavstvo što je gospođa zamjenica lijepo nabrojila i dijelim vaš strah vezan uz provedbu zakona, iako ćemo ga mi isto u klubu HDZ podržati. Recimo imamo Zakon o HRT-u. Pa sada to je jedna ogromna i velika priča gdje zaista ne samo da treba suradnja, nego trebaju i više sredstava se odvojiti. Zbog čega osobe sa, gluhe osobe, gluho slijepe osobe imaju prigodu samo na 888, eventualno ali ne gluho slijepe, nego gluhe osobe vidjeti titl koji apsolutno nije uopće prilagođen onom što se dešava na televiziji. Isključivo se znakovni jezik, vidimo samo u emisijama koji se odnose na osobe sa invaliditetom ili sa nekim drugim problemima. Zar osobe te ne žele pratiti ni jednu političku emisiju, ne žele znati što se dešava u svijetu kulture, što se dešava općenito u svijetu, što se dešava u Hrvatskoj? Kad je bila kampanja sada predsjednička nigdje nije bio znakovni jezik, znači osiguran na HRT-u. Zbog čega to ne bi trebalo zanimati osobe koje se služi znakovnim hrvatskim jezikom? E tu je sad ta jedna neću reći osjetljivost, nego samo stvar poštivanja zakona. Gospodin Radman je rekao da će po tom pitanju… …/Upadica Batinić: Odgovor na repliku, kolegice Sumrak izvolite. kako se odnosi prema osobama sa invaliditetom. Svake vijesti na Hrvatskoj radioteleviziji one središnje barem ako ne one ponoćne bi trebale biti, znači nekoliko imamo prelomnih trenutaka preko dana. To su one podnevne vijesti, to su vijesti u 19,30 i još jedne vijesti bi trebale biti sigurno sa tumačem. Trebale bi biti ključne emisije političke, ali i emisije iz kulture isto tako. Jednostavno kao društvo nemamo pravo reći nemamo za to novaca to je preskupo. Hrvatska radiotelevizija ima previše novaca, a baca lopatama te novce na nepotrebne stvari. Prvo se išlo kupovati svaki ravnatelj koji dođe prvo tehnologiju, a ja sumnjam zašto se tehnologija prvo kupuje, zašto se tehnologija. Druga stvar ovo što ste govorili o tome kako se danas pristupilo gluhim osobama. Njima se nije reklo nećete doći u jutro na red, ali gospodinu Hrvatinu se reklo on će biti sutra ujutro na redu u pola deset, jer on je osoba prve kategorije. Postoje osobe druge, treće, četvrte i pete kategorije u hrvatskom društvu. Pa prema tome, mi se često licemjerno ponašamo. Čak ne možemo narediti, propisati Hrvatskoj radioteleviziji da mora ispunjavati one obveze koje je preuzela, a preuzela je te obveze. I kada mi to tražimo u Hrvatskome saboru da preuzme te obveze onda kažu jednostavno što bi trebali napraviti? Smijeniti ravnatelja. Međutim, ravnatelja neće smijeniti, jer znaju da taj ravnatelj dobro ne radi, jer će priznati svoju pogrešku. Ja sam svoju pogrešku priznao kad sam rekao da se ispričavam hrvatskoj javnosti što sam glasao za tog ravnatelja. Hvala. Nada Murganić, replika. Izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Vukšić, ja ću se isto složiti sa vama i ponovno ću ponoviti da smatram da ipak trebamo računati na proračunska sredstva ako želimo da se ovaj zakon zaista saživi i da ga koriste oni kojima je zaista namijenjen. Zašto to naglašavam? Čak uz to da li je dovoljan broj prevoditelja ili nije evidentno je da i sada nemamo i evidentno je da ih možda nikada nećemo imati dovoljno. Ali prevoditelj izuzetno treba biti visoko obrazovana osoba, osoba koja jako dobro poznaje hrvatski i hrvatski znakovni jezik, osoba koja će znati kulturu, dah, atmosferu onoga o čemu se radi, odnosno ono što želi prevoditi, znati i prenijeti u jednu novu kulturu, u jedan novi svijet tih budućih korisnika. Zaista mora biti i motivirana za taj posao i mora biti visokih etičkih i drugih kvaliteta. Dakle, to je visoko obrazovana, kvalitetna osoba. Tko će platiti njezino školovanje, tko će poslije plaćati usluge takove osobe? Da li će to opet pasti osoba sa invaliditetom koje su ionako znamo i sami vrlo siromašni. Tu treba svakako sustav, odnosno proračun uskočiti i nije dobro da se i ovakve vrlo važne, značajne stvari samo prelamaju na leđima udruga koje nisu niti kadrovski niti uvijek financijski kroz razne programe i natječaje ekipirane. Znamo i sami da imamo i asistente i da sad ne nabrajam svu drugu problematiku koju poneki puta udruge kroz natječaje mogu imati, ostvariti i sredstva i kadrove a poneki puta ne. Dakle, ozbiljno i ministarstvo i proračun treba računati na provedbu ovog zakona i kroz financijskih sredstava. Uvažena kolegice Murganić slažemo se, ali pokušajmo se nekako nadopuniti. Sasvim sigurno da smo siromašno društvo i da nemamo novaca za sve ono što bismo htjeli isfinancirati. Međutim, ja si uvijek postavljam pitanje, sad ste spomenuli da često puta ti troškovi padaju na leđa udruga koje su siromašne i koje nemaju novac ali se onda pitam udruga, agencija, vijeća u kojima, prije smo raspravljali o željeznici, postoji jedna agencija koja je zaprimila 7 predmeta, za 4 se proglasila nenadležnima, a 3 nije uspjela riješiti u godinu dana. Njih financiramo, oni peglaju kartice. Prema tome, država ima novaca ali se ne ponaša neracionalno. Jel' to tema ovog? Da, i to je tema. Kako pomoći ljudima, mi trebamo, kažemo trebamo biti senzibilizirano društvo prema osobama s s invaliditetom, prema gluhim osobama. Prvo trebamo obaviti svoju funkciju, a ta je funkcija staviti u ravnopravni položaj sve građane. A kad govorimo sve to su onda i te osobe. I tako dugo dok nećemo to raditi tako dugo i mi saborski zastupnici ne izvršavamo svoj posao kako treba. A to ide sasvim sigurno uvijek na dušu saborske većine koja na kraju krajeva i odlučuje bez obzira je li to riječ o lijevoj ili desnoj strani ili obrnuto ljevičarima ili desničarima. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Za riječ se javila zamjenica ministrice Maja Sporiš, izvolite. Hvala lijepo. Budući da se cijelo vrijeme evo nekako počela provlačiti teza da financiranje ide na teret i na trošak udruga ja bih samo na to željela ukazati da to nije točna informacija niti je ikada išlo na teret udruga odnosno da se teretilo financijski udruge edukacija. Edukacija je financirana, financirat će se, a nije se ni prije, i prije se financirala jednako tako iz lutrijskih sredstava na isti način. Prema tome, to nije nešto što ovisi o nekakvim sredstvima koje udruga pribavlja sa neke druge strane. Financira se putem natječaja jednako kao što se financirala prije i kao što će se financirati još neko vrijeme putem kažem sigurnosti od 3-godišnjih programskih natječaja. Hvala lijepa. Hvala i vama. Nastavljamo sa raspravom. U ime Kluba zastupnika SDP-a Ana Komparić Devčić, izvolite kolegice. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, zamjenice ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Ja na samom početku želim istaknuti da će klub SDP-a podržati Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku zbog svih 13 tisuća osoba sa oštećenim sluhom i smatramo da je to za njih jedan veliki iskorak. I mogu se složiti s nekim kolegama koji su prije mene mene govorili u kontekstu da smo možda svi zajedno licemjerni, možda jesmo, i to sam više puta govorila za ovom govornicom i to svaki put ističem kad govorimo o Izvješću pravobraniteljice za osobe s invaliditetom da nekako na naše sugrađane osobe s invaliditetom se sjetimo obično kad je ili ovakav zakon koji se direktno tiče njih ili kada je dakle Izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, a onda ih negdje između zaboravimo ili naprosto ih se ne sjetimo. Ono što ja želim istaknuti u ime kluba, a vezano je za ovaj zakon, dakle inicijativa za pokretanje i priznavanje hrvatskog znakovnog jezika datira još iz 2007. godine. Dakle, trebalo nam je podosta godina da hrvatski znakovni jezik dobije svoj zakon. Prijedlog Zakona o hrvatskom znakovnom jeziku zapravo ide u smjeru rješavanja komunikacijskih teškoća nagluhih i gluhih osoba. Ono što ja želim naglasiti, a vezano je za konkretno ovaj zakon, istaknut ću samo ustvari tri segmenta koja su izuzetno bitna, a to je dakle pod 1) obrazovni sustav. Dakle, mi smo se kao društvo odlučili da idemo na deinstitucionalizaciju kao model dakle inkluzije i integracije osoba s invaliditetom u naše društvo, a on u potpunosti naravno nije ispunio svrhu. Danas dakle gluho dijete koje nema mogućnost s obzirom na ostatke sluha usvojiti nacionalni jezik u govoru i pismu sjedi u učionici te se odgaja i obrazuje na govornom jeziku. Ono što je bitno naglasiti da razumijemo problematiku da samo 3% gluhe djece zapravo dolaze od gluhih roditelja. 90% gluhe djece dolazi zapravo od čujnih roditelja. Dakle, naći ćemo se u problemu ne samo dijete nego i roditelji i obitelj. Bitno je dakle da gluho dijete ako mu se u sustavu, odnosno zakonski, ne osigura usvajanje komunikacije primjereno njegovom oštećenju to dijete naprosto ne može napredovati u svojem obrazovanju. Drugi segment koji je izuzetno bitan, a to je dakle informiranost gluhih i nagluhih osoba. imamo napretke u njihovom načinu informiranja i znamo da audio mediji ne mogu po tom pitanju učiniti ništa, ali zato vizualni mediji itekako mogu puno učiniti na načinu informiranja gluhih i nagluhih osoba. Bez obzira dakle na titlovanje koje imamo na nekim filmovima danas gluhe osobe zapravo nemaju puno mogućnosti informiranja što ste već neki kolege govorili u svojim raspravama. Danas gluhe osobe zapravo ne mogu pratiti dokumentarne filmove, djeca ne mogu pratiti sinkronizirane crtane filmove, ne mogu pratiti važne informativne emisije kao što su dnevnici, Otvoreno, Nedjeljom u 2. Dakle, još uvijek možemo jako puno poraditi na informiranju gluhih i nagluhih osoba i zapravo tj. poanta ovog zakona. da se omogući pristup informaciji gluhim i nagluhim osobama, punoj i pravoj informaciji koju imamo svim mi koji se zovemo čujne osobe. I treća i ne manje bitan segment koji rješava ovaj zakon je zapravo sama komunikacija, komunikacija u društvu. Dakle, pod tim pravom podrazumijeva se mogućnost da osoba sama bira način na koji će komunicirati. Bitno je naglasiti da ukoliko ljudi ne mogu komunicirati među njima mogu nastati ogromni problemi. Bitno je naglasiti da i gluhe osobe žele biti shvaćene od strane društva kao njihov ravnopravni, korisni i produktivan član u jednakoj i punoj mjeri sa svim ostalim članovima a ne kao svijet za sebe. Bitno je naglasiti da svako ljudsko biće ima pravo da izrazi svoju ideju, misao i osjećaj koristeći jezik koji njima najbolje zadovoljava njihove komunikacijske potrebe. Dakle, treba naglasiti da je ovaj jezik njima ustvari materinji jezik. Njima nije nacionalni jezik materinji, njima je ovaj jezik materinji jezi k i oni samo taj jezik kao takav razumiju. Težnja gluhih nije da dobiju samo zakon koji bi išao u prilog njihovoj zaštiti već isključivo da se na osnovu njega izbrišu temelji diskriminacije u pogledu komunikacije. I zbog svega što sam navela klub SDP-a podržat će ovaj zakon. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Đurđica Sumrak. Izvolite.

Uvažene kolegice i kolege, pokušajte obući cipele gluhih i gluhoslijepih osoba, pokušajte ne čuti i pokušajte ne vidjeti, pokušajte zatvoriti oči i zaklopiti uši. Činjenica je da mnogi od nas danas čuju ali vjerujte mi da su gluhi. Ali stvar je u tome da danas želja, ja vjerujem, iskrena želja svih nas je integracija gluhih i gluhoslijepih osoba ne samo u društvo nego u sve pore koje se nude u ovom hrvatskom društvu. Još jedanput ću iskoristiti prigodu i sa žaljenjem zaista mi je žao što Savez udruga gluhih i nagluhih osoba Hrvatske i Savez udruga gluhih i nagluhih osoba Grada Zagreba, odnosno njihovi predstavnici, zatim Udruga Dodir, Društvo stručnih komunikacijskih posrednika to je sada novi naziv tumača znakovnog jezika, među njima je bila i zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba gospođa Katarina Tonković koja je jednako tako gluha osoba i sudjeluje u političkom radu Grada Zagreba i ima osiguranog prevoditelja. Žao mi je, zaista mi je iskreno žao što naše stručne službe nisu zaista te osobe upozorile da danas zbog, prva točka koja je bila na dnevnom redu da će trajati do pauze i da oni dođu kasnije. Ljudi su sjedilo ovdje, nažalost više ih nema, ali nažalost niti je Sabor a niti je evo, oprostite nije to neka velika kritika, ali ja da sam zamjenica ministrice podsjetila bih Hrvatski sabor da osiguraju prevoditelja ili prevoditeljicu i da jednostavno ljudi kojih se ovaj zakon tiče i koji je dobar i koji će klub HDZ-a podržati razumiju o čemu se tu radi. Evo to su bili, iskoristila sam priliku, morala sam to reći zaista jer jednostavno smatram da je to neobično važno. Gluhoslijepoća ili gluhoća nije i ne smije biti život u izolaciji, u mraku i tišinu zatvorene sobe, život u samoći i odbačenosti, zaboravljeni i dosadni, život bez života. Gluhoslijepoća i gluhoća ne znači ne produktivan život, nemogućnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti, beskorisno čekanje prolaznosti vremena. Gluhoslijepa osoba ili gluha osoba nije osoba kojoj se morate bojati prići jer ne znate hoće li vas razumjeti, ili ćete vi i kako ćete vi razumjeti nju, to nije osoba za koju je najbolje da ostane kod kuće jer vani ionako nema što čuti i vidjeti, to nije osoba kojoj ne treba razgovor jer mislite da joj je tišina draža. Ako gluhoslijepe i gluhe osobe žive u mraku i tišini to je samo zbog toga jer smo ih mi tamo ostavili. Oni osjećaju, smiju se i plaću, vole i žive. gluhoslijepe i gluhe osobe mogu se brinuti o sebi ako im mi to dopustimo i naučimo ih. One mogu raditi ako im damo podršku, mogu se baviti umjetnošću, mogu se družiti s prijateljima ako im omogućimo prevoditelje, oni trebaju nekog da budu njihove oči i uši da ih povede ili da im prevede poruku. Oni trebaju našu podršku za život koji će biti ispunjen. zastupnice i zastupnici, pred nama je Zakon o Hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba. Nakon 10 godina evo intenzivnog rada, iniciranja svih ovih navedenih udruga pa i drugih udruga i Edukacijsko-rehabilitacijskog centra, inicirano je korištenje hrvatskog znakovnog jezika i ono se na neki način ozakonilo i konačno je ovaj prijedlog zakona pred nama u Hrvatskom saboru. Za ovaj prijedlog mnogi oni koji su radili na njima kažu da je jedan od najmodernijih ako ga uspoređujemo sa svim ostalim zakonima o znakovnim jezicima na području Europe. Novost je u tome što se ovaj zakon

Novost je u tome što se ovaj zakon ne orijentira isključivo na znakovni jezik kao način međusobnog komuniciranja gluhih osoba, ali i sa okolinom koja poznaje znakovni jezik već ravnopravno priznaje i ostale sustave komunikacije u koju spadaju, to je simultano znakovno govorna komunikacija, zatim ručne abecede, postoji jednoručna abeceda i dvoručna abeceda, te ručne abecede u taktilnom obliku, titlovanje i daktilografija, pisanje na dlanu, tehnička pomagala. Ono što moram reći kada sam govorila da su mnogi iz udruga se složili da je to jedan od najmodernijih ili modernijih zakona u Europi ali nažalost moramo primijetiti da 80 do 90% programa kako televizijskih tako i svih ostalih u Europi je prilagođeno gluhima i gluhoslijepim osobama dok je u Hrvatskoj za sada prilagođeno samo 0,2%. Naime, ne možemo zanemariti da je tehnologija velik saveznik u pomoći i komunikaciji nas čujućih, ali i gluhih osoba pa taj segment ne treba zaista zanemariti. Zakonom su regulirana prava nagluhih, gluhih i gluhoslijepih osoba, a ne samo kategorije gluhih kao što je to uobičajeno u ostalim zakonima vezanim za znakovni jezik u Europi i tu je razlika i zbog toga je ovaj zakon među modernijim zakonima. Obzirom na neujednačenost terminologije do sada su korišteni termini tumač znakovnog jezika. Kroz hrvatsko zakonodavstvo to je osoba koja prevodi i ona se još uvijek naziva tumačem, pa tako postoji tumač za engleski ili njemački jezik i prevoditelj znakovnog jezika. Kako postoji razlika između prevoditelja i tumača u sadržaju njihovog rada kroz zakon se je odlučilo da se oba termina sjedine u termin stručni komunikacijski posrednik. Pod tim terminom podrazumijevamo osobu koja je obrazovanja najmanje do … prvostupnika te se nakon specijalističkog obrazovanja u hrvatskom znakovnom jeziku u trajanju od jedne godine može dobiti 60 ETCS bodova to se to se zapravo želi da to postane zanimanje što prije nije bilo praksa. I mi u klubu, ali vjerujem i vi i mi u Hrvatskom saboru skupa skupa sa udrugama zalagat će se za pokretanje procedure uvođenja stručno komunikacijskog posrednika u nomenklaturu zanimanja. Na području Hrvatske prema registriranim podacima kroz udruge hrvatski znakovni jezik koristi negdje oko 12 tisuća osoba. Nitko do sada nije branio tim osobama korištenje jezika, ali to pravo nije bilo zakonom uređeno pa su gluhe osobe povremeno nailazile na probleme. Npr. u HZZO-u se psihologinja protivila prisutnosti prevoditelja odnosno tumača, zatim u nekim zdravstvenim ustanovama gdje smo su se morali kao savez udruge intervenirati. Svakako te situacije su brojne što je i pokazatelj da još mnogi ljudi u različitim institucijama, uredima, ustanovama gdje gluhe osobe zadovoljavaju svoje životne potrebe gdje bi ih u stvarnost trebale zadovoljavati znakovni jezik doživljavaju kao nešto što gluhoj osobni nije potrebno iako gluhe osobe inzistiraju na uslugama stručnih komunikacijskih posrednika. Donošenjem ovog zakona stvorit će se uvjeti za obrazovanje stručnih komunikacijskih posrednika koji će ući u obrazovne ustanove sukladno nekom budućem nacrtu prijedloga pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima. Osim u obrazovanje ući će i u ostale sustave kao pravo gluhih osoba, tada u sličnim situacijama na koje gluhe osobe nailaze moći će se pozvati na na zakonom propisano pravo o korištenju hrvatskog znakovnog jezika i usluga stručnog komunikacijskog posrednika. Dosadašnji model financiranja usluga tumača ili prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika započeo je bio kao pilot projekt koje provodi Ministarstvo socijalne politike i mladih kroz koji je zaposleno već je rečeno 52 stručna komunikacijska posrednika odnosno do sada još tumača i prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika dok ne usvojimo ovaj zakon. Već se duže vrijeme ukazuje potreba za povećanjem navedenih usluga među gluhim osobama, osobama, a i mi ćemo u svom klubu dati podršku da se kroz neke strukturne fondove pokuša proširiti krug i krug i broj osoba u stručnoj komunikaciji u kojoj mjeri će postojećih 52 prevoditelja znakovnog jezika zadovoljiti negdje ima oko 13 tisuća osoba sa oštećenjem sluha i tisuću 400 gluhoslijepih osoba. Potrebno je uvođenje znakovnog jezika u redovan obrazovni sustav kako bi se omogućila bolja integracija osoba oštećena sluha i govora. I zbog toga je jako važno da se to financiranje proširi. I važno je naglasiti da ne može baš svatko tko malo zna znakovni jezik postati prevoditelj u nastavi. To zbilja mora biti visokoobrazovna, profesionalna i educirana osoba sa kompletnim znanjem oba jezika i hrvatskog jezika i hrvatskog znakovnog jezika te znanjem i simultanog prevođenja, znanjem korištenja raznih načina komunikacije. Zatim prosudba na koji način će se prevoditi da gluhi i gluhoslijepi korisnik može u potpunosti razumjeti poruku. Tu je važna i primjena etičkog kodeksa profesije prevoditelj znakovnog jezika. Udruga Dodir je prva pokrenula bitku za uvođenjem provođenja u obrazovni sustav osiguravajući prevoditelja u nastavi za dvije gluhe učenice i jednu gluhoslijepu učenicu. Zapravo udruga je krenula sa osiguravanjem prevoditelja na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Ove godine su započeli novu bitku sa osiguranjem prevoditelja za gluho dijete u redovitom vrtiću i nadaju se da neće biti tako teško i dugotrajno kao u nekim drugih slučajevima. Da bi se neko dijete aktivno integriralo treba podršku a gluho i gluhoslijepo dijete treba podršku u komunikaciji. Iako ono fizički može biti integrirano no jezični i govorni razvoj takve djece obično zaostaje jer nisu u mogućnosti imati pristup informacijama i komunikaciji kao ostala djeca. Upravo je to ono što mnogi zanemaruju i misle da je dovoljno imati samo asistenta asistent je jedno a prevoditelj je nešto sasvim drugo. Iza prevoditelja postoji 4.-godišnja edukacija i obuka o stjecanju znanja, vještina i kompetencija znakovnog jezika. Uvažene kolegice, govorili smo već o problemima vezanim za uključivanje u život gluhih osoba, gluhoslijepih osoba i svih oni koji imaju problema sa sluhom. Pa tu mogu čak ubrojiti i osobe starije životne dobi. Dobro trebamo razmisliti koja su to sredstva, na koji način treba natjerati institucije da poštuju zakonodavstvo. Potpisnici smo mnogih konvencija, mnogih zakona i govorili smo o ovom Zakonu od HRT-u. tužno je gledati dijete koje ne može pogledati, kolegica je rekla crtani film jer je on sinkroniziran. I taj crtani film koji je sinkroniziran može samo malo dijete koje razumije a zbog čega ne može i dijete koje je gluho pogledati taj film i razumjeti o čemu se radi? Zbog čega ne bi trebali biti mladi uključeni u sve obrazovne emisije, u političke emisije, u emisije o kulturi, zašto ne bi mogli gledati filmove? I nije točno da udruge same ne financiraju pojedine projekte. Same financiraju pojedine projekte. Mislim da se zove oprostite zamisli sama je prevela 16 filmova. Pogledajte oni su to sami preveli da bi njihove, da bi osobe koje su gluhe mogli te filmove gledati. Zbog čega i zašto?

13 ili 14 tisuća osoba kojima je potrebna ovakva pomoć, radi se tu o njihovim obiteljima, radi se o kvaliteti života i ono za što se svi zaklinjemo da su nam oni na prvom mjestu pa idemo to dokazati. Hvala će prilika kroz replike. Imamo prijavljeno 5 replika. Nada Murganić, izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice Sumrak, ja ću se još jedanput pridružiti ovom vašem apelu jer cijela rasprava je ne samo vaša nego vjerujem i od drugih će biti i zastupnika i klubova usmjerena na to da zaista se potrudimo da taj dobar zakon jer donosimo dobar, suvremeni humani zakon bude i iz potpunosti saživio u praksi. Ako znamo da su osobe sa oštećenjima sluha nagluhe osobe, gluhe osobe, gluhoslijepe najviše i naizoliranije onda možemo znati koliko im je upravo ovakav zakon potreban. Ali ono što je potrebnije to je da on se i provodi. Za to treba i truda i novaca. Vidimo da poneki puta mi neke stvari donesemo i jako smo zagrijani za nešto što je dobro i pravedno i pravično a onda na sitnicama kao što je organiziranje današnjeg prevođenja zna neki puta i dobar zakon pasti u vodu. Kolegica je ranije spomenula i inkluziju i integraciju i deinstitucionalizaciju ali to je sve što je ponavljam i humano i suvremeno ali nije uvijek pogotovo ne u početku jeftino da se tako izrazim ekonomski potpuno isplativo ako gledamo striktno samo kroz novac. Ali kroz one vrijednosti koje će se dobiti za te ljude, a samim time za sve nas onda ima neprocjenjivu vrijednost. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažena kolegice dobro ste rekli. Da podržati ćemo naravno ovaj zakon. Govorila sam u raspravi zašto smatramo i zašto udruge smatraju koje su radile da je to jedan od modernijih zakona. Ali priključujemo se još jedanputa apelu. Bez obzira mi smo potpisnici, rekla sam mnogih konvencija evo poput UN-ove Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Imamo Akcijski plan Vijeća Europe, Direktive Europske unije, Europske strategije o invaliditetu, Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom od 2007. do 2015., Zakona o elektroničkim medijima i Zakona o HRT-u. Ja se osobno nadam da kada će doći ovi Zakoni o elektroničkim medijima i Zakoni o HRT-u da će zaista se progovoriti o problemu prevoditelja, o Hrvatskom znakovnom jeziku i o problemima o tome koliko treba možda malo uložiti više napora, malo sredstava negdje smanjiti a ta sredstva uložiti da bi tih 14 tisuća osoba kojima je to prijeko potrebno zaista mogli se uključiti u društvo i biti ravnopravni sudionici jer intelektualno i na svaki drugi način oni to mogu i oni su svjesni svih svojih mogućnosti, a bit će još svjesniji kad im mi damo podršku u tome. izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolegice, ovo je jedan jako dobar zakon. Htjeli-ne htjeli, to i vi na jedan neizravan način priznajete. Dajete primjedbu da je danas Hrvatski sabor pa i na inicijativu poštovane zamjenice ministrice mogao inicirati prijevod. Ovo je prvo čitanja i ja vjerujem da će se to, to je dobar prijedlog, da će se to i dogoditi do drugog čitanja. Sada čak kažete da se treba govoriti i o problemima prevoditelja. O tim problemima prevoditelja mi smo progovorili kad ste vi bili na vlasti, ni traga nije bilo o zakonu ni najave da bi mogao takav zakon ući u Hrvatski sabor i mi ovdje raspravljati. Ali što se dogodilo? Dogodilo se to da gospođa koja je besprijekorno obavlja svoj posao simultane prevoditeljice misa za gluhe u okviru religioznog programa HTV-a dobila otkaz pa ste je razveli od posla jer je žena razvedena. Upravo smo mi žene u to vrijeme SDP-a ovdje skočile na takvu nepravdu, sve žene udruga, sve ženske udruge i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i to se nije dogodilo.

vidite ja uopće nisam govorila da ovo nije dobar zakon, ja sam rekla da spada u red modernijih zakona u Europskoj uniji. Ne znam zbog čega vi politizirate, ne razumijem uopće. Danas smo ovdje da govorimo o ovom zakonu i danas smo ovdje da ovaj zakon bude podloga za poboljšanje uvjeta svih, ne samo prevoditelja nego da bude podloga za poboljšanje uvjeta života gluhih, gluhonijemih osoba i gluhoslijepih osoba. Ne znam, spominjete gospođu prevoditeljicu, pa pogledajte spominjete vaš forum žena. Pa gdje je Zakon o izboru u Hrvatski sabor, gdje je Zakon o izboru u Hrvatski sabor? Čini mi se da nećete ostvariti svoj zipzap kao što ste rekli.

stavili ste jedan akcent koji mislim da je potreban, a to je pitanje uključivanja u društvo osoba s invaliditetom, dakle gluhih, gluhoslijepih osoba. Dakle to je temeljno pitanje na koji način možemo ih još snažnije integrirati i na koji način zapravo može ovaj zakon pomoći da se to i dogodi. zapravo potencijali koje imaju osobe koje imaju očito invaliditet u smislu da su gluhe, gluhoslijepe ili gluhonijeme, zapravo njihovi ljudski potencijali su ogromni i nekad su zapravo predmet našeg divljenja. Ja ću reći da bi nemoguće bilo zamislit povijest glazbe ljudskog roda bez jednog Bethoveena koji je svoja najsjajnija djela pa tako i 9. simfoniju čija Oda radosti je danas i himna Europe, je skladao potpuno gluh. Tako da slažem se s vama, to proizlazi iz ove činjenice, možemo doista reći da oni koji danas čuju zapravo su nekad gluhi na ono što se govori ili što se sluša ili kao što su možda neki koji gledaju su zapravo slijepe, a te osobe s invaliditetom itekako su poticajne, itekako imaju potencijala. Ili da spomenem neke primjere koji su možda nekima bliži ako im je Bethoveen dalek pa recimo Andrea Boccelli koji je doista vrhunski tenor svjetski koji oplemenjuje današnje društvo ili Ray Charles itd. Dakle sve su to sjajni primjeri, samo je pitanje koliko ćemo mi dopustit da se te osobe uključe u društvo, koliko ćemo mu osigurat, a to je naša zadaća. Hoće li HRT imati na pravi način odnos prema tim ljudima, prema tim osobama, a mi to moramo osigurati kroz zakonodavstvo. Dakle tu je naša odgovornost i napravimo sve da olakšamo tim ljudima da se uključe u društvo, da budu kreativni jer oni to i jesu Hvala. Odgovor, kolegice Sumrak izvolite. Hvala vam lijepa kolega Matušić i hvala vam lijepa što ste i spomenuli osobe u umjetnosti i glazbenike i pjevačke. Ima ih poznatih slikara, ali ima i u Hrvatskoj jednako tako osoba koje se bave umjetnošću, one su ili gluhe ili su gluhoslijepe i zaista obično je to likovna umjetnost, ali vjerujte ima i glazbenika, a evo ima profesor muzikologije i on je bio, dobio je sada nagradu kao slijepa osoba osoba koji prevozi dnevno negdje ili tjedno 500 km u tri škole radi. Zbog čega ovo govorim? To se odnosi na onaj duh koji jest u tim osobama. Ako im damo mogućnost kao i svakom od nas ovdje, ako damo mogućnost, ako im damo u stvarnosti poticaj, ako na tome ne štedimo jer ako ćemo štediti na na osobama koje se moraju izraziti, na osobama kojima moramo pokazati što smo rekli onda smo tu štednju krivo usmjerili. Ja sam sigurna da u ovom klubu HDZ-a nema nikoga tko bi jednom da dođe u priliku štedio na tome. Ako bi štedio ja bih prva digla glas protiv te štednje jer zaista smatram da je došlo vrijeme da smo 2015. godina i imamo podlogu, ponovo govorim, ovaj zakon, imamo podlogu koji je dobar, i nije loše da danas govorimo o stvarima koje treba još napraviti. I hvala vam na vašoj replici.

većih problema gluhih i gluho slijepih osoba i ja se s vama u potpunosti slažem. Jer osoba koja nije, nema mogućnost pristup informacijama naprosto teško donosi neke odluke koje mogu biti i životno važne odluke. Ali isto tako mogu iskomentirati da mi ovdje u Saboru imamo ja mislim dosta veliku moć ako se to tako može zvati. I ovdje raspravljamo i o HRT-u, to je javna televizija. Ali znate uvijek rasprave o HRT-u završe na tome tko je koliko bio na televiziji, da li je imao utjecaj više SDP ili je imao više HDZ, a negdje uvijek svi zajedno zaboravimo osobe sa invaliditetom. U ovom slučaju, dakle to su gluhe osobe. I meni je zbog toga jako žao, jer za istinu ja svaki put ponavljam i nas nekolicina koja raspravljamo od početka ovog saziva o osobama sa invaliditetom da raspravljamo i da mislimo na osobe sa invaliditetom samo onda kada, dakle pred nas dolaze nekakvi zakoni. A kada su neke druge teme negdje ih zaboravimo, a činjenica je da osobe sa invaliditetom su sastavni dio našeg života i one pripadaju svim segmentima ovog društva. Ne pripadaju samo sustavu socijalne politike što je do sada nekako se uvijek guralo u sustav socijalne politike. I ono što želim na kraju još jedanput naglasiti, dakle ovaj zakon, inicijativa za donošenje ovog zakona traje iz 2007. godine i činjenica je da nam je trebalo jako puno vremena da donesemo ovako važan zakon za osobe sa invaliditetom, u ovom slučaju, dakle gluhe i nagluhe osobe. Odgovor na repliku, kolegice Sumrak izvolite. sa svima koji su rekli da ovo spada u red modernih, modernijih zakona u EU. To sam rekla i u svojoj raspravi i ovdje i to sam rekla da je ovo podloga za poboljšanje. Zašto ne! I vi ste potpuno u pravu, pristup informacijama kako nama a tako i osoba sa invaliditetom uključujući ovdje i gluhe osobe ili gluho slijepe osobe itekako je važan, itekako. Ja sam rekla tu se ne radi o 14000 osoba. Tu se radi o obiteljima. Tu se radi o obiteljima. Možemo to premetati u brojke, ne želim. Zanimaju me sad možda ovih 14000 osoba i djece i odraslih koji trebaju biti uključeni. I da i treba se progovoriti o HRT-u i slažem se i svaki zakon koji smo dobili ispred sebe trebali bi preispitati da li je taj zakon usklađen sa Zakonom o osobama sa invaliditetom, sa nekim drugim zakonima koji se odnose. A da li to radimo? Ne, pa ne. A zašto ne radimo? Zato kolegice jer evo danas kad je ključni zakon, odličan zakon ovdje danas je jedna saborska institucija zaboravila jednostavno, zaboravila pazite upozoriti osobe koje su tu bile, koje su se najavile da će da će ovaj zakon biti popodne, a ne prijepodne. I danas je ovdje sjedilo rekla sam vam tko je sve bio. Ljudi su bili ovdje i naravno da su otišli. Ovim putem pozdravljam gospođu Mirjanu koja je ovdje, evo vratila se je natrag. Ali sve ovo što govorimo ne govorimo zbog nje što tu sjedi. Ali moramo svi zajedno shvatiti da su to nama važne osobe u našim životima, a kao što ste rekli ne samo segmentirano. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice Sumrak. Kroz raspravu rečeno je da je zakon doista postavio visoke kriterije, međutim do ovih kriterija trebamo doći, a stvarnost je sasvim drukčija, pa ću reći nešto iz mog obiteljskog okruženja. Dakle, ako se osoba koja ne čuje, ako u određenoj životnoj dobi dobijete tu privilegiju pa dobijete umjetnu pužnicu tada ćete biti isključeni zapravo na način da vam neće biti omogućeno da se redovno upišete u školu, da svoje intelektualne sposobnosti iskoristite na pravi način već će vam reći da možete upisati samo nešto iz struke i da je to jedino što vam ovo društvo može ponuditi. To je početak problema. Ono što se jednako tako ovdje moglo čuti to je kritika na račun javnog servisa kojoj se pridružujem. Nije točno da iz kluba Hrvatske demokratske zajednice nismo progovarali o tim temama, jer naime postoji ugovor s Vladom RH koju bi Hrvatska koju bi Hrvatska radiotelevizija prije svega kao javni servis trebala poštovati. I ja doista smatram da je nedovoljno prevoditelja, odnosno kako ih nazivamo stručnih komunikacijskih posrednika na javnom servisu što je nedopustivo. Ako je netko već spomenuo otkaze iz ovih ili onih razloga onda ću samo podsjetiti da je 40-tak urednika dobilo otkaz na Hrvatskoj radioteleviziji, pa valjda je za taj novac možda mogao biti zaposlen jedan stručni komunikacijski posrednik. I točno je da javni servis, dakle na taj način diskriminira sve osobe koje ne čuju ili koje ne vide, koje ne mogu pratiti barem informativni program i da su na taj način isključene iz svakodnevnih društvenih događanja. Kada ćemo govoriti, a ja se nadam da ćemo vrlo skoro o izmjeni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji i o Zakonu o elektroničkim medijima moramo svi zajedno voditi računa o tome … …/Upadica Batinić: Hvala./… Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice dobro ste rekli. Na žalost svi mi, svi smo mi ljudi od krvi i mesa i dok nam se nešto tako u životu ne promijeni drastično, dok sami na svojoj koži ne osjetimo neke stvari ili dok ne osjete to naši najmiliji mi ne znamo. Evo bio je nedavno ona izmjena Pravilnika o baterijama za slušne aparate kad je bilo rečeno svi će plaćati to. Ja ću reći iskreno, mislila sam pa dobro šta 65 kn pa to nije ništa. Ali na žalost došla sam u situaciju da znam što to znači. Baterije se izmjenjuju svakih 7 do 15 dana, ovisi koliko se koriste i za što se koriste. I vidite i dobro je ukazati na sve. I dobro je što ste govorili o elektroničkim medijima i HRT-u. Da, svi ćemo vjerujem sudjelovati u toj raspravi ali najbitnije je to da Vlada koja će nova doći da bude senzibilizirana, da unutar te Vlade budu ljudi koji su senzibilizirani na osobe s invaliditetom. Da tu mogu odlučivati ljudi koji mogu reći i smoći hrabrosti, ne, sabor nije, sabornica nije uređena tako da može doći jedna osoba sa invaliditetom jednostavno, a to tražimo već nekoliko godina. Da možemo tražiti da se Hrvatski sabor prevodi hrvatskim znakovnim jezikom. Pa Bože to zanima, zanima osobe. osobe. Pa neće nas valjda zanimati samo osobe s invaliditetom kao biračko tijelo?! Ja ne razmišljam o nikome, apsolutno, pa tako ni o njima kao o biračkom tijelu važnom. Ali da, zašto ne, neka čuju naše programe, neka čuju naše rasprave pa neka odluče onda. A ostavljamo ih u tišini ili ih ostavljamo u mraku i tišini. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a Boro Grubišić, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo zamjenice ministra, pomoćnice. Kolegice Sumrak nisam vam dao repliku ali možda je ponekad i bolje da ne čuju što se ovdje govori. Ali ni mi koji čujemo, a kamoli oni koji ne čuju jel' ono što se izgovori sa ove govornice. No, nije to tema i ne želim se svađati s nikim ovdje nego je prijedlog Zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u RH. Jučer smo Jučer smo bili svjedoci prijenosa iz Haaga. I simultani prijevod koji je prvo sa francuskog, a onda sa engleskog jezika bio takav da ste jedva razumjeli tako da je to zbunjivalo i onu kako kažu stručnu komunikacijsku posrednicu koja je prevodila to za gluhonijeme, gluhe zapravo. Vidjeli ste kako je vrlo često bilo smetena prijevodom na hrvatski jezik koji je bio, nije se znalo ni ime bivše države je li federativna ili socijalistička ili socijalistička i federativna itd., svašta je bilo u tom prijevodu. Nisam ni znao kad kad je Srbija nastala da li 27.04. ili prije ili poslije, zašto se što sudi? Dakle, i u običnom hrvatskom jeziku imate, poslušajte samo govornike ili pak one koji čitaju vijesti, noću, iza ponoći pa ćete vidjeti kakav je izgovor glasova č i ć i još nekih đ i dž itd., katastrofa! Dakle, i u običnoj komunikaciji imamo problematiku, a evo ovdje se rješava nešto što pozdravljam i što će klub HDSSB-a također podržati za otprilike 13 tisuća osoba sa oštećenjem sluha čiji je razmjer oštećenja u skladu sa Zakonom o Hrvatskom registru osoba sa invaliditetom. Vrlo često imamo prijepor oko toga pa nije nekakav poseban prijepor ali kažu ovako kada vidite osobu sa bijelim štapom u gradu ili bilo gdje drugdje onda pripazite, gledate da ne dođete u nekakav eto sudar ili ne da mu date mjesto jel'. Kada gluha osoba prelazi preko ceste, a vozač automobila mu trubi, on to ne čuje, a ovaj ne računa da on to ne čuje. Dakle svatko ima, i gluhi i slijepi, svoj problem. A kada smo ovdje prije eto tri godine govorili i bili su nazočni ovdje iz Udruge slijepih onda smo govorili i o naknadi za invaliditet za 100% slijepe za 100% slijepe osobe. I ovdje se govori o slijepim pa ću malo i o tom dijelu govoriti. Imam susjeda u Slavonskom Brodu koji je prvak Europe i prvak svijeta u kuglanju za slijepe osobe, potpuno 100% slijep zbog šećerne bolesti koja je dovela do potpune sljepoće. Znate li, ili znamo li ovdje kolika je naknada? Znam da vi znate iz ministarstva, naknada za 100% slijepe osobe za invaliditet? Ili kolika je ona u Sloveniji, BiH? U svim U svim tim susjednim državama je veća negoli u Hrvatskoj u kojoj iznosi oko 800 kuna. Ima čovjek i unuke ali nikad ih nije vidio niti ih može ikada vidjeti u životu. Ali dobro. Dakle, idemo na ono što piše ovdje, radi se o 12 748 osoba sa oštećenjem sluha, a od tog broja je 2648 su oni koji imaju oštećenje sluha u razmjerima gluhoće i teže nagluhosti. Dakle, gubitak sluha veći od 60 decibela. Uza sve nabrojano ovdje se navodi i 1371 osoba koja ima kombinaciju oštećenja vida i sluha u razmjerima također predviđenim Zakonom o Registru osoba s invaliditetom. Dobro je netko primijetio ovdje da s obzirom na životnu dob i s obzirom na događanja pa onda i na Menierova bolest itd., ajde sad oni koji su liječnici znaju što je Menierova bolest, dakle šum u uhu, vrtoglavica i gluhoća, nagluhost pa onda i gluhoća, dolaze u situaciju da ih se također ubroji i da ponekad u potpunosti dakle izgube sluh u nekoj životnoj dobi nakon 60, 70 ili pak 80 godina. E sad o ovim, kako netko reče ovdje, stručno komunikacijski posrednih na hrvatskoj ili javnoj dalekovidnici što bi bilo značajno i za komercijalne televizije, zašto ovdje netko promovira nekakvu emisiju koja se zove ne znam Nedjeljom u 2, mislim bezveze, to je nepotrebno. Kao velika je šteta što ne može da pogleda Nedjeljom u 2, možete mislit. Nema potrebe da se napominje ni jedna emisija, potrebno je i javna televizija, ali i komercijalne televizije a o njima nitko ne govori, da dakle ovih 14 tisuća osoba imaju priliku pogledati i na svoj da kažem jezik koji se sastoji ovdje navedeno iz čega i da putem tih kako ovdje piše stručno komunikacijskih posrednika ili pak prevoditelja ili tumača, ima raznih naziva znaju što se to, bilo da se radi o filmovima, bilo o informativnim emisijama, kulturnim događanjima, sportskim događanjima radi i da se mogu snaći gledajući bilo koju dalekovidnicu komercijalnu ili javnu. I to da se sustavi komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba temelje na hrvatskom jeziku, a govorio sam i o tome da i oni koji nemaju nikakvog oštećenja ni sluha ni vida vrlo loše govore tim hrvatskim jezikom. Ovdje se radi o hrvatskom jeziku u smislu simultano-znakovno-govorne komunikacije, ručne, odnosno jednoručne i dvoručne abecede, daktilografije, očitavanja govora s lica i usana, pisanja po dlanu i uz pomoć tehničkih pomagala. Tako je to navedeno u članku 6. ovoga zakona. Kada imamo saznanje da su gluha i nagluha djeca, da su njihovi roditelji u 90% slučajeva zdravi, dakle zdravi bračni parovi onda vidimo da kad pogledamo počevši od našu djecu ili neko pak neko i unuke da postoji u tom slučaju nemogućnost ili otežana komunikacija između roditelja i djece, ili obrnuto djece i roditelja, ili pak ove druge generacije bake i djeda i djece. Čemu to vodi, do čega to dovodi? Dovodi kako je netko rekao ovdje, opet citiram do jednog ne samo zaostajanja u intelektualnom potencijalu te djece, nego ukoliko nema komunikacije koja je adekvatna ili pak na bilo koji od ovih načina koje sam naveo postoji između roditelja i djece, dakle i zdrav roditelj mora, trebao bi naučiti ili imati vještine iz komuniciranja na ovaj način, dolazi i do određenih vjerojatno i emocionalnih problema u obitelji ili emocionalnih problema između djece i roditelja. Ne samo intelektualnog zaostajanja, nije samo razvoj intelektualni nego i emocionalni razvoj djece. Komunikacija, od komunikacije zavisi i taj dio razvoja djeteta. Dosada je u raspravi puno toga navedeno i osobito kolegica Sumrak koja je zaista ovako u jednom emocionalnom naboju govorila o ovoj temi i prevršila ili prekršila zadani rok za govoriti koji imamo od 15 minuta, ali je zapravo navela veliki dio onoga što podržava i klub HDSSB-a. Ja vjerujem da nema nikoga u ovoj dvorani danas popodne u sabornici da neće biti i da neće prihvatiti, a niti jedan klub neće prihvatiti ovaj zakonski prijedlog, zbog toga mislim da ne trebam duljiti nego dati riječ drugima. Hvala vam lijepo. **Batinić, Milorad Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega, govorili ste o svim problemima koje proživljavaju obitelji kad se suoče sa problemom gluhoće kod djece ili gluhoslijepoće kod djece, posebice ako su roditelji čujući ili ako roditelji dobro vide. Da, to je ono što sam govorila u svojoj raspravi spominjući asistente u nastavi. I to je onaj problem koji se je pojavio danas početkom školske godine kad se nažalost nije moglo iznaći sredstava za asistente u nastavi. Ovdje što se tiče gluhe djece i gluhoslijepe djece, i to sam spomenula i za to ću se zalagati zaista da se tu ne radi o asistentima, da se tu radi, ja ću sada reći o Hrvatskom znakovnom jeziku, odnosno o prevoditeljima, odnosno o komunikacijskim posrednicima koji bi trebali biti osigurani od vrtića, znači od vrtića kad malo dijete krene u vrtić ako postoji potreba da se mora u proračunu naći sredstva. Jako mi se zamjerilo kad sam kolega govorila da je predsjednik Josipović, sad već bivši trebao se odreći dio sredstava iz svog proračuna i i odvojiti ih za asistente. Ali mislim da ćemo imati svi prigodi u idućem proračunu zaista izboriti se ne samo za asistente nego i za stručne komunikacijske posrednike i to i u vrtićima i osnovnim školama pa i na fakultetima. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolega Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo. Kolegice Sumrak, ima puno toga što bi ovoj državi se moglo prištedjeti kako bi se ispunilo ovo što vi kažete počevši od ureda bivšeg predsjednika koji ima potrošnju za koju znamo kolika je, više od 2 milijuna kuna godišnje, pa onda od agencije koja služi samo za zbrinjavanje partijskih kadrova a koja se zove APIS, pa onda tri tisuće zaposlenika u Ministarstvu poljoprivrede zajedno sa agencijama koje pripadaju ministarstvu od nabavke 1700 Audia i niz drugih stvari na koje se troše novci, od skijanja sa vozačem u Austriji, od ureda sa jakuzi kadama u raznoraznim ministarstvima i agencijama itd. toga bi mogli nabrojati koliko god hoćete. Zaista novaca ima samo ih treba rasporediti,

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjenice sa suradnicom. Prijedlog zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacija gluhih i gluhoslijepih osoba u RH je još jedan od prijedloga zakona koji uza sve ostalo govori o tome kako je dobro da je RH ušla u EU. Dobro je ponoviti neke premise koje pišu o ocjeni stanja u prijedlogu zakona. Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom ima za cilj poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom. U akcijskoj smjernici informiranja i komunikacije naglašava se da je pristup informacijama i komunikaciji ključan vid sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu te da im je s ciljem aktivnog uživanja prava sudjelovanja i donošenja odluka u svojem životu nužan pristup informacijama putem odgovarajućeg komunikacijskog sustava. Europska strategija o invaliditetu naglašava da je pristupačnost preduvjet za sudjelovanje u društvu. Povelja o temeljnim pravima EU naglašava da EU priznaje i poštuje prava osoba s invaliditetom na mjere kojima je kojima je za cilj osiguravanje njihove neovisnosti, društvene i profesionalne uključenosti i sudjelovanja u životu zajednice. Potreba osiguravanja pristupa informacijama i komunikacijama svim osoba s invaliditetom prepoznata je u Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osoba s invaliditetom u Strategiji od 2007.-2015.godine. Svjetski savez gluhih također snažno potiče zemlje na potvrđivanje svojih nacionalnih znakovnih jezika i na zakonsko uređenje iz jezičnih prava gluhih osoba kojem je razvijanje zakonodavstva koje će jamčiti pomoć odnosno usluge i pristup edukaciji, provođenje, informiranje, zapošljavanje gluhih, gluhoslijepih i nagluhih građana koji na promoviranje znakovnog jezika i kulture gluhih. Nadalje, Svjetski savez gluhih smatra da se pojam gluhih osoba mora odnositi na kulturološku skupinu ljudi koji upotrebljavaju znakovni jezik kao svoj primarni jezik, stoga se potiče zakonodavce na definiranje znakovnog jezika kao jezika izbora za one koji su se odredili kao korisnici znakovnog jezika uključujući gluhe, nagluhe i gluhoslijepe građane. Imao sam osobno sreću da sam u nekim trenucima svog života dobio priliku učiniti nešto dobro. Nisam za to baš bio previše zaslužan ali osjećaj je uvijek bio nezaboravan. Posebno mi se urezao u sjećanje jedan događaj. Jedan moj prijatelj iz Šibenika me zamolio da ako mogu da pomognem njegovom rođaku odnosno njegovom sinu da nađe posao uz napomenu da dečko ima problema. Na pitanje kakvih to proglema ima, rekao mi je ma daj molim te primi ih, razgovaraj sa njima oni će ti reći o čemu se radi. Došli su drugi dan, prelijepa gospođa, fini gospodin u četrdesetim godinama i kažu, nam je maturirao ali neće moći naći posao, naime on ima problem koji ga strašno ograničava. Koji problem pitam uvjeren da se radi o nekom delikventu ili narkomanu ili nekakvom sličnom probisvijetu. Gospođa se promeškolji, pogleda me dubokim tužnim očima, pomalo uplašena ali odlučna da kaže istinu. On je gluh. O Bože uzdahnuh jasno olakšan svih strahova, a njih oboje skoče objašnjavati kako on odlično komunicira, kako čita s usana i kako se služi znakovnim jezikom, kako to njemu ne predstavlja neki veći problem, već je veći problem u nerazumijevanju okoline itd., itd. Kada smo se svi malo smirili i kada sam ih uvjerio da osobno zaista ne mislim da je to neki veći problem, obećao sam jasno da ću im pomoći. oni su mi s puni saznanjem nabrojali neke tvrtke koje primaju osobe s invaliditetom i gluhe osobe također. I rekli su da u jednoj takvoj tvrtki, a gdje bi baš specifično volio raditi njihov sin radi moj dobar poznanik. I rekoh upitati ću. Jedan drugi kolega s kojim sam radio svakodnevno bio je u puno boljim odnosima s tim istim direktorom i zamolio sam ga da on zamoli tog direktora da se vidi jel se može tog dečka zaposliti. I svakih 15 dana zvao me onaj prvi prijatelj iz Šibenika da vidi dal sam ja nešto napravio pa sam ja onda pitao svog kolegu i tako nekoliko mjeseci. No kako sve na koncu nije išlo odlučih pitati osobno tog direktora sam. I tu sam jasno zahvalan onom kolegi koji najvjerojatnije nije imao dovoljno vremena da se sam malo više založi. Naime učinio me boljim čovjekom, a da to nije ni znao. I da, u razgovoru s tim direktom te tvrtke desilo se da je ta tvrtka raspisala natječaj na koji se javio i taj gluhonijemi osamnaestogodišnjak i na koncu je dobio posao koji je toliko želio. Prezahvalni roditelji su mi se najavljivali, zahvaljivali oni se kao meni moraju zahvaliti, da moraju doći do mene, da li imam neku želju, da se ne mogu dovoljno hvaliti i znate svi već kako to ide. Rekoh, ničim se vi meni ne morate odužiti ni zahvaljivati i nemam baš nikakvu želju jedino ako je moguće htio bih upoznati vašeg sina, jasno ako to njemu nije neugodno. I došli su. U sobu je ušao visok, prelijep mladih, očima punih veselja i životne radosti, krcat optimizma i želje za životom. Sve ga je zanimalo što se dešava oko njega. Pričali smo i ja sam mu postavljao vjerojatno dosadna ne baš prepametna pitanja, a on je mene pogledavao, pristojno odgovarao i razumio je mene puno bolje nego ja njega. Nisam ga ja nikad više u životu vidio, nadam se da je danas pun sreće i zadovoljstva i da nije ni na trenutak izgubio svoj zarazni životni optimizam. Bilo je to prije nekih 6, 7 godina. No, ni dan danas se ne mogu oteti dojmu i uvjerenju da sam u trenutku razgovora sa tim mladim gluhonijemim čovjekom hendikepiran bio ja a ne on. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u registru osoba sa invaliditetom Republike Hrvatske zabilježeno je na dan 30. siječnja 2014. godine 12 tisuća 748 osoba s oštećenjem sluha. Od navedenog broja za njih 2648 zabilježeno je da imaju oštećenje sluha u razmjerima gluhoće i teže nagluhosti. Nadalje, u registru je na dan 11. srpnja 2013. godine zabilježeno 1398 …/Govornik se ne razumije./… s određenim razmjerom gluhosljepoće sa sljedećom raspodjelom 16 osoba Usherovim sindromom, 11 potpuno slijepih i potpuno gluhih osoba a 1371 osoba ima kombinaciju oštećenja vida i sluha. Ovim se prijedlogom zakona pravo gluhih i gluhoslijepih osoba te drugih osoba s komunikacijskim teškoćama na korištenje, informiranje i obrazovanje na hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije koje odgovaraju njihovim idealnim potrebama a u svrhu izjednačavanja mogućnosti pristupa socijalnim, ekonomski i kulturnom okruženju te omogućavanju ravnopravnog ostvarivanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda. Zakonom se definira hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik i ostavi sustavi komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba te drugih osoba sa komunikacijskim teškoćama. će pravo izabrati i koristiti onaj način komuniciranja koji odgovara njihovim potrebama. Također definirati će se stručni komunikacijski posrednik kao osoba koja ima odgovarajuće vještine, znanje i sposobnosti u korištenju hrvatskog znakovnog jezika te u korištenju ostalih sustava komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba. Kao što uvijek sa 100%-tnim uvjerenjem mi u HNS-u ističemo kako je brige za osobe s invaliditetom prioritetan odnos države spram svojih građana tako smo uvjereni da je to i odraz cijelog društva spram jedne manjine, spram naših potpuno ravnopravnih sugrađana, s nešto drugačijim potrebama nego što su potrebe većine. Klub Hrvatske narodne stranke-Liberalnih demokrata će prihvatiti ovaj odlični zakon. Sumrak. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Blažeković, kao prvo jako mi je drago što ste ovdje se izložili i javno rekli da ste se zauzeli za ovog mladog čovjeka da dobije svoj posao i da ste svoj utjecaj na taj način iskoristili. A morali ste ga iskoristiti uvaženi kolega jer nažalost mi imamo isto tako jedan dobar zakon a to je Zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i po tom zakonu na svakih 25 zaposlenih trebala bi biti jedna ili dvije osobe sa invaliditetom. Međutim, mi imamo negdje 2%, trebali bi doći na 5% zaposlenih. Ali evo vidite, ja sam osobno postavila i pitanje svim ministarstvima i svim državnim tvrtkama u Republici Hrvatskoj poslala pismeni upit koliko imaju zaposlenih osoba sa invaliditetom i do dana današnjega odgovor nisam dobila. Pa eto to je još jedan od zakona koji se naprosto ne provodi. Koji se ne provodi. Zašto? Zato jer nema senzibiliteta i ne poštuje se zakon. I ono što bih htjela još samo jedanputa ponoviti da, rekli ste imamo dobre zakone. Da, je, imamo i ovo je podloga, još jedan dobar zakon je. I voljela bih što se tiče pristupu informacija da budemo jednako tako blizu i ostalim državama Europske unije koji imaju 80 do 90% znači prilagodbe svih programa osobama gluhih i nagluhih ili gluhoslijepih osoba dok evo ga u Hrvatskoj tek 0,2% prilagodbe. Pa tu se vide naši dobri zakoni, provedba tih svih zakona, senzibilizacija općenito države pa onda valjda i svih nas ovdje koji smo u stvarnosti zakonodavno tijelo. Hvala. izvolite. **Blažeković, Boris (HNS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Sumrak, slažem se sa većinom ovog što ste rekli, skoro sa svim. Iako moram reći da ste mi dali jednu zaslugu koju nemam, nisam ja, baš zaposlio, nego se desilo da se u tom razdoblju otvorio taj natječaj. Jedino što sam mogao možda malo bolje tu komunicirati, izvršiti komunikaciju, bilo je prije jedno 6, 7 godina cijela ta priča a ovaj zakon o kojem vi govorite smo mi donijeli prije par mjeseci. To je bilo prije mislim mjesec i pol, nije bilo više i to je odličan zakon. I činjenica je da mi u Hrvatskoj imamo dobre zakone kojih se često ne pridržavamo. I to je jedna od funkcija svih nas i nas saborskih zastupnika i Vlade i svih koji se bave javnim poslom i udruga raznih da upozoravamo na to da se svi zakoni ali svi zakoni moraju poštivati. Ne može se desiti da ona sintagma koja je već davno izrečena, davno u prošlom stoljeću da ne moramo se baš držati zakona kao pijani plota, moramo se državi zakona kao pijani plota i to na svim razinama. I svugdje. Ova situacija oko naših građana sa osoba sa invaliditetom, gluhih osoba, gluhoslijepih osoba, nagluhih osoba, mislim da, baš smo sada malo prije razgovarali da oni možda i nemaju toliki problem sa komunikacijom s nama koliko mi imamo problem u komunikaciji s njima. I da društvo ima veći taj problem komunikacije sa takvim osobama nego što one imaju s nama ali potpuno, moram iskreno priznati, potpuno je svejedno tko s kim ima veći problem u komunikaciji bitno je da se njihovi problemi riješe.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, poštovana gospođo Juriša koja predstavljate udruge koje su i jutros bile i koje su naravno osobito zainteresirane za donošenje ovoga zakona, zamjenice ministrice odnosno predstavnici ministarstva. Dakle zakon koji je pred nama u skladu je sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom koju je Republika Hrvatska među prvima i potpisala i ratificirala na što možemo zaista biti ponosni ali od konvencije do zakona, svih zakona koji će slijediti ono što konvencija predviđa naravno dug je put. I Hrvatska je u proteklih evo 15-ak, 20 godina zaista puno napravila, prije svega da bi senzibilizirala javnost, da bismo senzibilizirali jedni druge, da bismo senzibilizirali politiku, … isto tako lokalnu upravu, samoupravu, dakle gradove, općine, županije, da bismo Hrvatsku učinili pristupačnijom, zemljom za sve osobe s invaliditetom, dakle ne samo one koji imaju poteškoće u savladavanju fizičkih prepreka nego sve one, a to je možda i najteži problem, koji moraju savladavati prepreke i predrasude. A prepreke u predrasudama su zapravo najjače i najsnažnije. I maloprije smo čuli u ovoj raspravi koja je naravno dobronamjerna u većini slučajeva, tu nema dvojbe, ali evo kad jedan naš kolega kaže, zato je važno da političari dobro razumiju ovaj problem koji jednostavan, kad govoreći o emisijama npr. na Hrvatskoj televiziji kaže pa i bolje je da neke emisije, sad se nabrajaju emisije koje gluhe ili gluhoslijepe osobe ne bi trebale ni čuti ni vidjeti. To je nehotice jedan pokroviteljski odnos gdje mi koji vidimo i čujemo možemo odrediti tko tko će što gledati ili slušati. Upravo suprotno. Dakle sve emisije, osobito informativne bi trebale biti dostupne svim osobama s invaliditetom, dakle ili da su titlane ili da su prevođene, da se prevode na znakovni jezik. I evo gospođa Juriša koja je tu s nama na galeriji zna koliko smo u proteklim godinama učinili puno, puno napora kako bismo npr. samo za neke emisije na HRT-u koja je u državnom vlasništvu, koja je javni servis, omogućili prevođenje barem nekih informativnih emisija na jezik koji je naravno pristupačan i koji otvara ta vrata informacijama gluhim odnosno gluhoslijepim, zapravo više gluhim osobama. Tako da svaki napor svake Vlade, svakog ministarstva koji ide za tim da učini još jedan mali korak naprijed treba pozdraviti. To jest katkada mali korak možda za nas koji gledamo sa strane ali veliki korak uvijek za osobe s invaliditetom. Tako i u ovom slučaju pozdravljamo ovaj zakon koji će evo ići u drugo čitanje i mislim da će predlagatelji itekako dobro poslušati sve naše primjedbe koje su u većini slučajeva apsolutno dobronamjerne. ja sam zadnjih 20-ak godina pokušavala, baveći se ovim poslom u politici, pokušavala pomoći u rušenju i prepreka i predrasuda i evo mogu se malo i pohvaliti, zato sam vjerojatno i proglašena počasnom članicom udruge Dodir, udruge gluhoslijepih. Osobito vrijednu i važnu suradnju sam imala i sa gospođom Tarcaj koja je i pokrenula cijeli taj veliki projekt za gluhoslijepe osobe. Gospođa Tarcaj može biti uzor, zaista uzor svima nama, dakle osoba koja je morala savladavati velike prepreke u životu se školovala, evo usput naučila engleski jezik, ali isto vjerojatno da ste mnogi od vas čuli nedavno doktorirala. Dakle osoba vrijedna svakoga divljenja i svakog poštovanja, kao i gospodin Hvalec koji je dugi niz godina na čelu Udruge osoba koje imaju poteškoća sa sluhom. Gospođa Juriša koja je isto tako savladavala prepreke upravo u promicanju prevođenja na znakovni jezik u ovom informativnom prostoru koji je i najdostupniji, dakle to su elektronički mediji. Zato ovaj zakon treba doživljavati kao na neki način i potvrdu njihovoga rada i njihovih nastojanja i njihove upornosti, dakle nagrada toj upornosti koja nikad nije prestajala. prešla bih na sam zakon. Kad ga pogledate i ovo sve što govorim je zaista krajnje dobronamjerno, kad ga pogledate izbliza i izdaleka, kad se odmaknete što zapravo govori zakon. On u ovom obliku više liči na priručnik koji poučava što je to zapravo znakovni jezik, a manje se čini prikladnim zakonom koji će se provoditi u praksi, a što je praksa to je svakodnevni život. Dakle govori se o tome da osobe s invaliditetom koje imaju poteškoća, koje su gluhe, gluhoslijepe imaju prava, govori se o tome da one mogu odabrati sustav. Nabraja se i vrlo jasno govori tko su korisnici, objašnjava se mogućnost komunikacije, objašnjava se među ostalima evo što je to pisanje po dlanu. Sve je to dobro i vrijedno i važno, međutim na kraju se kaže u predzadnjem članku da će nadzor nad provedbom ovog zakona obaviti nadležno ministarstvo. kojom provedbom, nadzor nad čime? Dakle, po mom mišljenju ovdje nedostaju o obveze prema institucijama, obveze prema onima koje zakon, koji opisuje što je to znakovni jezik moraju provoditi jer ovako ministarstvo neće moći nadzirati zapravo ništa, moći će nadzirati samo jel' to i dalje piše u zakonu koji ćemo izglasati. Dakle, do drugog čitanja predlažem da se barem za početak odredi gdje se, u kojim slučajevima, u kojim institucijama zakon mora provoditi. Kad smo nedavno donosili zakone, čini mi se da da, to je bio Zakon o kaznenom postupku, onda sam ja amandmanom predložila, dakle govorilo se o prevođenju onima koji se nađu pred sudom, o prevođenju za osobe s poteškoćama, dakle osobe sa invaliditetom. I ja sam predložila da se u tu skupinu stave i gluhe, odnosno gluhoslijepe osobe. I to je to, to je ta razrada koju mi moramo imati u ovom zakonu. Dakle, obvezu mi možemo tu staviti i obvezu za Hrvatsku radioteleviziju, mi to možemo jer se Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji donosi u Hrvatskome saboru. To je ponavljam institucija koja je u vlasništvu države. Prema tome, mi možemo uvesti neke obveze. nikog mi ne možemo, naravno komercijalnim televizijama ali i Hrvatskoj radioteleviziji bolje rečeno Hrvatskoj televiziji da ali i drugim institucijama. Dakle, treba vidjeti treba li onda u skladu sa ovim zakonom promijeniti i još neke zakone, uskladiti ih sa ovim zakonom kako bi on zaista imao pravu svrhu i pravi smisao jer sam sigurna da nikome nije stalo da to bude jedan lijepi papir kojim ćemo mahati među sobom, pred institucijama, u Europskoj komisiji, u Europskom parlamentu i reći da, mi imamo takav zakon ali koji se zapravo neće moći provoditi zato što zakon ne obvezuje nikoga na njegovu provedbu. Obvezuje je samo nadležno ministarstvo na nadzor. Evo i na kraju puno je lijepih riječi i puno je velikih riječi izrečeno i danas i uvijek kad se govori o osobama sa invaliditetom. Međutim, željela bih na kraju upozoriti da političari jako moraju paziti da ne rade greške koje su često puta nehotične, ali zapravo poruše sve ono što je prije toga dobro napravljeno. Poslušajte često puta jedni drugima političari kad jedan drugog ili jedna drugu želi uvrijediti, onda kaže ti si ili vi ste gluhi i slijepi, a ne znajući očito da pritom duboko zapravo vrijeđaju osobe koji imaju poteškoće te vrste. Dakle, mi ćemo svakako prihvatiti zakon u prvom čitanju, ali predlažemo i tražimo da se on ozbiljno doradi do drugog čitanja. Hvala vam. Hvala i vama. U ime kluba Hrvatskih laburista – stranke rada Nikola Vuljanić. Izvolite. **Vuljanić, Hvala gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Lijepo je donositi ovakav zakon. To ne samo da je u skladu sa razno raznim direktivama i rezolucijama koje smo prihvatili, potpisali, koji su ušli u naš sustav, nego je to u skladu i sa nekakvim civilizacijskim dostignućima, sa razinom civiliziranosti na kojoj jesmo, želimo biti, kako već ispadne. Dobro je da je ovo prvo čitanje. Naime, zakon je očito napisan stručno. Očito su to radili ljudi koji znaju što spada u u to područje i to su stavili nutra. S druge strane, zakon je napisan pomalo esejistički. Opisano je sve što se događa, što se treba događati, na koji način treba raditi, koji su elementi znakovni i sličnih jezika. Ali ne govori se niti gdje se to mora primijeniti, gdje se mora primijeniti. To mi možemo ovdje odlučiti, barem što se tiče državnih tijela, sudskih tijela, tijela državne uprave, javne televizije, ne znam gdje još i gdje bi se trebalo primijeniti što isto možemo reći. Ne vidim razloga zašto ne bi stavili neku vrstu preporuke, ako već ne obaveze, a mislim da možemo staviti i obavezu medijima, vizualnim medijima i na lokalnoj razini i komercijalnim vizualnim medijima. Radi se o poštivanju ljudskih prava. Oni su isto tako obavezni na to ko i svi mi ovdje i kao i čitava država i kao čitavo društvo. Mislim da bi to trebalo ući unutra, dakle mjesto i način na koji se zakon mora primjenjivati i onda kao što svaki zakon mora imati mrkvu i batinu inače nije zakon, inače rezolucija, deklaracija, zaključak, dobra volja, naše opredjeljenje i tome slično zakon mora imati kaznene odredbe. Što ako ne? Što ako netko to neće ili ne napravi ili ne zna napraviti ili ne može napraviti. Moraju postojati takve odredbe. I stvarno predlažem da to dobronamjerno predlažem, jer ovo ne mogu ni ocjenjivati zapravo stručnost ovoga, pretpostavljam pretpostavljam da je vrhunska. Šteta bi bilo da ostane na razini eseja. Naravno ako to sve ugradimo unutra onda moramo još jednom razmisliti o načinu financiranja čitave stvari. To je financiranje potreba hrvatskih građana. Ako se može to riješiti nekim europskim ili ne znam kojim projektima, krasno, uštedjet ćemo novac. Međutim, to ne smije biti ograničenje. Ako udruge na projektu ne prođu e onda neće biti intepreta, njihovog prevoditelja odnosno pomoćnika. Pa to tako ne može ići. Dakle, ako se radi o pravima hrvatskih građana zato hrvatski građani plaćaju porez, to je glavna stvar zašto se porez plaća. Ne raznorazne kupaonice i skijanja i što ja znam što o čemu je ovdje bilo govora, to je razlog plaćanja poreza i onda država mora preuzeti u u krajnjoj instanci obvezu da će se to i financijski pokriti i da će moći funkcionirati. klauzula da ovaj zakon neće prouzrokovati nikakve nove troškove u hrvatskom proračunu ako ga ozbiljno shvatimo ne može biti takva. Ono što ništa ne košta to ništa i ne vrijedi. Hvala. Hvala. Imamo jednu repliku, Jadranka Kosor. Izvolite. da će se provedba ovoga zakona nadzirati a nadzor onda znači da će se i uočavati propusti. A ako se uočavaju propusti onda se to mora na neki način sankcionirati. Dakle, slažem se s tim. Ali da bismo uveli takve odredbe mi onda moramo prije toga znati koga treba eventualno kazniti ako ne provodi zakon, a to ovim zakonom, ovim prijedlogom zakona niti nije naznačeno a kamoli razrađeno. I to je taj jedan od velikih nedostataka koji se može lako promijeniti odnosno doraditi do drugog čitanja. Inače, zaista ćemo imati jednu lijepu deklaraciju jer bi se to moglo zaista onda pretočiti u drugu vrstu dokumenta koji bi se zvao Deklaracija o pravima gluhih odnosno gluhoslijepih osoba odnosno njihovom znakovnom jeziku i točka. Ali niti intencija predlagatelja ali ni zakonodavca očito nije takva. Hvala. Odgovor, kolega Vuljanić. Izvolite. osobama i institucijama koje moraju izvršavati tu obavezu tek nakon toga se može ugraditi nekakva kaznena odredba, nekakva vrsta nadzora koji će nadzirati poštivanje te obveze. Nepotrebno je nadzirati pravo. Ljudi su dobili pravo i to je pravo, ok. A treba nadzirati izvršavanje obaveze i zato mislim da je stvarno potrebno zakon promijeniti na takav način da postane sličan zakonu, dakle da ima sve ono što zakonu treba uključujući velim i kaznene odredbe. Hvala. Hvala i vama. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Ingrid Antičević-Marinović, izvolite kolegice. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Ja vam prije svega, napominjući da ću glasovati za ovaj prijedlog zakona koji ste dobro postupajući uputili najprije u prvo čitanje, čestitam i tako to radi socijaldemokratska vlast. Od one prve, kada smo imali onu akciju "Dajmo da čuju" do ovog prijedloga zakona kojeg su mnogi osjećali potrebu u međuvremenu da treba donijeti ali činjenica ostaje da ga nitko nije ni pokušao donijeti. I zato evo vama čestitka na tom primatu. I naravno da su sve ovdje, bez obzira tko je bio u poziciji da nešto učini ili ne učini više ili manje to sada uopće nije važno, važno je da su primjedbe sve dobronamjerne i da mi na kraju imamo još bolji prijedlog u konačnom čitanju pogotovo u vezi ovih nekih primjedbi koje se odnose na neke kongentne norme, a one su jedino kongentne kod nas, tako ih još uvijek građani shvaćaju ako je zapriječena određena kazna kazna ukoliko se jedna norma ne poštuje. Inače sam Odbor za zakonodavstvo jednoglasno je podupro ovaj prijedlog zakona ne nalazeći u njemu nitijednu nomotehničku pogrešku što znači dakle da on nije pisan tek tako lijepo samo pisan nego po svim pravilima nomotehnike jasan i jednoznačan. Što znači evo da se još uvijek razmisli o potrebi sankcioniranja ukoliko se određene ne poštuju. Dakle, željela sam samo uvodno reći dakle bez obzira što smo donijeli prije i različite strategije i obvezali se kao RH prema mnogim međunarodnim aktima, konvencijama UN-a, Europske strategije to ne činimo samo radi toga da bi se uskladili nego prije svega činimo radi vlastitih građana koji imaju ove probleme i koje smo mi čuli. A mnoge vlade nisu čule. Ili kao što bi ja upotrijebila ovdje jedan oksimoron vladala je u pogledu potreba onog svakodnevnog života i prije svega pristupa obrazovanju jedna ja bih rekla gromoglasna tišina. Međutim, da ove osobe, osobe gluhe ili gluhoslijepe, nijeme osobe također nije da se one nisu našle u našem zakonodavstvu i ranijih godina i u ranijem vremenu na ovim našim političkim prostorima pa smo stvaranjem države mnoge zakone i prepisivali. Mnogi zakoni bavili su se ovim osobama, ali u kom kontekstu? U kontekstu kad su te osobe trebale samo nešto dati, bilo dati državi bilo dati svojoj rodbini. A o čemu se radilo? Zakon je davno regulirao kako te osobe daju svoj svjedočki iskaz, kako daju svoj iskaz kao okrivljenici kako daju svoj potpis na zapisnik kad nešto je sastavljano povodom neke službene radnje, kako mogu dati svoj izraz posljednje volje volje tj. raspolagati svojom imovinom oporučno i vrlo je bilo zanimljivo da su se svi Izborni zakoni bavili također ovim osobama gluhim, gluhonjemim, slijepim kako iz njih iskamčiti svoj glas. A kad su oni govorili da im treba ovakav zakon onda smo ih samo to mi čuli. I zato evo ja vam se još jedanput zahvaljujem i u njihovo ime i svi oni koji su ovdje prepoznali da to nije nikakva improvizacija nego upravo suradnja i to je ono što nama treba i još uvijek nije dovoljno, i to treba sasvim otvorena srca i priznati. Što veća komunikacija i pri izradi svakog zakona sa općom javnošću, a pogotovo sa zainteresiranom javnošću i onda nema greške da uz jednu dobru volju koju nikada ne sporim, ali često ispadne ne onako kako smo i ne budemo uvijek do kraja i shvaćeni upravo zbog toga. I ovo je jedan primjer zakona kako treba tome raditi. Dakle, po prvi puta tim osobama se nešto, dakle ne zakon, ne propisuje kako da nešto im uzme, nego kako da im nešto da, kako da im nešto pruži. Sustav komunikacije prije svega na Hrvatski znakovni jezik, omogućava se pristup socijalnom, ekonomskom i kulturnom okruženju što je za njih jako važno za te ljude koji žive u svijetu tišine, omogućava se obrazovanje, pristup informacijama i komunikaciji. Ukratko, da ne ponavljam sve ono o čemu je ovdje bilo riječi. riječi. Ja bih završila jednom rečenicom koju sami ti ljudi kažu, kažu nije hendikep biti gluh, hendikep je biti neobrazovan. Prema tome, ovo je jedan prijedlog zakona koji pruža jednake šanse i jednake mogućnosti. Hvala lijepa.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana zamjenice ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege. Izražavam zadovoljstvo izradom prijedloga Zakona o Hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u RH. Prihvaćanjem Prihvaćanjem ovog zakona postat ćemo 24 zemlja članica EU koja je priznala znakovni jezik. Time RH ne samo da ispunjava preuzete obveze između narodnih i nacionalnih dokumenata već i na konkretan način pokazuje svoju osjetljivost i brigu za gluhe i gluhoslijepe osobe te druge osobe s komunikacijskim teškoćama. Prema mišljenju Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih i Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir koje su u izradi ovog zakonskog prijedloga uložile veliki trud i želju. Ovaj zakonski prijedlog neupitno je jedan od boljih zakona u EU jer se njime priznaju i ostali sustavi komunikacije koje koriste gluhe i gluhoslijepe osobe što je važno jer se gluhim i gluhoslijepim osobama priznaje pravo na izbor komunikacije koja odgovara svakom pojedincu. Stupanjem na snagu ovog zakona Hrvatski znakovni jezik bit će ravnopravan s govornim jezicima pa će gluhe i gluhoslijepe osobe imati pravo na korištenje, informiranje i obrazovanje na Hrvatskom znakovnom jeziku. To je neizmjeran doprinos osiguranju društvene ravnopravnosti gluhih i gluhoslijepih osoba i u skladu s Europskom strategijom o invaliditetu od 2010. do 2020. godine koja ističe da je pristupačnost preduvjet za sudjelovanje u društvu. Hvala. **Stazić, Oćete se isključit molim vas. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Poštovana Sonja König, izvolite. Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče našeg Sabora, poštovana zamjenice ministrice sa suradnicom, kolege i kolegice. Prije 20 godina Hrvatska nije uopće znala za pojam gluhoslijepih osoba. Danas se nalazi u prijedlogu zakona i naslovu zakona što obično nije slučaj sa zakonima takve vrste u drugim zemljama koje su takav zakon ili takve zakone već donijele. Znakovni jezik se još prije par godina gotovo nije upotrebljavao niti u jednom mediju a kamoli u kazalištu. Danas možemo pratiti vijesti na znakovnom jeziku, pratiti kazališne predstave na znakovnom jeziku, pratiti organizirane multisenzorske izložbe i slično. Još prije desetak godina grupe za tečajeve Hrvatskog znakovnog jezika zjapile su prazne ili poluprazne a danas saznajemo iz saveza gluhoslijepih osoba da tečaj znakovnog jezika prošle godine bilježi rekordan broj polaznika. Svijest se dakle mijenja i o tom procesu je također dobro i s pravom govorila kolegica Kosor. I naši sugrađani polako prepoznaju potrebu davanja podrške gluhim i gluhoslijepim osobama ali predrasude su još uvijek nažalost velike, predrasude su prevelike. I u pravo je na nama političarima i političarkama najveći zadatak da rušimo te predrasude, da otvaramo šanse i osiguravamo prava gluhih i gluhoslijepih osoba. Donošenjem ovog Zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u RH tome po mome mišljenju doprinosimo. Status znakovnih jezika je različitim državama Europe i svijeta vrlo različit. U RH je znakovni jezik kao što smo već ovdje danas u raspravi čuli prisutan, prepoznat je ali nije i zakonom priznat. Ovim prijedlogom zakona to se konačno mijenja. Priznavanjem znakovnog jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe dobiva se na kvaliteti njihove integracije u društvu i olakšava im se pristup većem broju informacija. A veći naravno ili jednak pristup informacijama omogućava veće mogućnosti sudjelovanja u društvenom životu jer informacija je kao što znamo i komunikacija, a komunikacija je i uključivanje. Priznanje hrvatskog znakovnog jezika doprinosi tome da se gluhe i gluhoslijepe osobe ne doživljava izolirano već pripadnicima određene kulturne i jezične zajednice. A kada spominjem jezik preporučam svima koji su u mogućnosti da se upišu na jedan od tečajeva znakovnog jezika koje organiziraju mnoge naše udruge i savezi. Tečajevi su za polaznike besplatni ili gotovo besplatni, najčešće su besplatni zapravo koštaju toliko da se pokriju eventualno troškovi literaturi odnosno materijali za učenje. A učenje znakovnog jezika je dobro za sve kako za gluhe i gluhoslijepe osobe tako i za sve druge jer se učenjem znakovnog jezika kao uostalom i svakog drugog jezika obogaćujemo kao ličnosti. Što se toče Prijedloga zakona o hrvatskom znakovnom jeziku on nije bogat riječima. Naime, brojem članaka zakon je relativno mali ali predstavlja veliki, predstavlja vrlo veliki iskorak za osjećaj uključenosti dijela naših građana i građanki i zato se preporučujem svima onima koji pozdravljaju i prihvaćaju ovaj zakon. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Završne minute ove rasprave pripast će zamjenici ministrice socijalne politike i mladih poštovanoj Maji Sporiš. Izvolite. **Sporiš, Pa evo uvažane zastupnice i zastupnici, s većinom toga što je danas rečeno u osnovi se u potpunosti slažemo, ono što svakako moramo naglasiti da je upravo donošenje ovog zakona prvi korak k svemu tome, prvi i neophodan korak k svemu tome što smo danas izgovorili da bi trebalo biti i da bi se trebalo napraviti. Ja sam možda pogriješila što u svom uvodnom izlaganju se nisam osvrnula na to koji su sve napori u da tako kažem i u prethodnom mandatu postojali da se donese ovaj zakon. prva inicijativa krenula je 2008.godine, osnovana je radna skupina, nije se došlo do konsenzusa i nije se uspjelo napraviti ništa, pa je ponovljeno 2010.naravno bez ikakve krivnje na ikoga. Ja samo mogu izraziti želju da smo mi uspjeli u tim naporima i mi smo sada konačno uspjeli u tome da se postigne konsenzus i da ovaj zakon ugleda svjetlo dana. I kao što ste sami rekli rezultat našeg rada je jedan dobar i moderan zakon. Sa uvođenjem sankcija odnosno kaznenih odnosno prekršajnih odredbi apsolutno se slažem da je to vrijedno razmotriti. Što se tiče toga kako se čulo u raspravi da nekog muči koja su to tijela institucije pred kojima se imaju pravo koristiti svi oblici komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba ukazujem na članak 14. Stavak 2.kako je opet netko rekao zakon je kratak nije potrebno se puno mučiti da bi se našlo gdje je navedena odredba i konačno senzibilizacija kako također neko reče je proces, senzibilizacija za osobe s invaliditetom. E pa također evo dozvolite nam i jednu malu samohvalu, pomoćnika u nastavi koji između ostalog i pomažu osobama s invaliditetom 2011.bilo je 146, danas 1500. Eto toliko o pomacima u senzibilizaciji. Hvala vam lijepo.